Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 172 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prva tačka dnevnog reda.Pre prelaska na glasanje, podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, a s obzirom na to da su podneti amandmani postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o klimatskim promenama, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

četvoro.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o klimatskim promenama.Druga tačka dnevnog reda.Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog odluke o Programu zvanične statistike u periodu od 2021. do 2025. godine, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda.Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 15) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, vrši izborne nadležnosti.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koje je podneo predsednik Narodne skupštine, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

180.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.Četvrta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, koju je podnela Poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje.Ukupno

reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koju je podnela Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje.Ukupno – 180, za – 177, nije glasalo – troje.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.Šesta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podnela Poslanička grupa „Stranka pravde i poverenja – Ujedinjena seljačka stranka“, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

troje.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika zaključujem Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Takođe, godini.Takođe, samo da vas obavestim i da vas podsetim da sam sazvao sledeću sednicu za utorak, 23. mart, sa četiri tačke dnevnog reda. Prva tačka je Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima) između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, druga tačka je Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Zajedničkog komiteta, vezano za uspostavljanje Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, treća tačka je Predlog odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i četvrta Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju.Hvala